at der er rigtig

Det første punkt på dagsordenen er: 1) 2. behandling af lovforslag nr. L 213: Forslag til lov om beskyttelse af whistleblowere. Af justitsministeren

Det er forkastet. Jeg foreslår, at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling, og hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg det som vedtaget. Det er vedtaget.

Jeg foreslår, at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling, og hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg det som vedtaget. Det er vedtaget. --- Det næste punkt på dagsordenen er: 3) 2. behandling af lovforslag nr. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsgiveres adgang til at pålægge lønmodtagere test for covid-19 m.v., lov om forebyggelse af smitte med covid-19, når arbejdsgivere stiller bolig til rådighed for ansatte, lov om pligt til at sikre covid-19-test af tilrejsende arbejdskraft efter indrejse i Danmark

Delingen af lovforslaget i to lovforslag er vedtaget. Der stemmes derefter om det under A nævnte lovforslag: Ønskes afstemning om ændringsforslag nr. 2, tiltrådt af udvalget? Det er vedtaget. Der stemmes herefter om det under B nævnte lovforslag: Ønskes afstemning om ændringsforslag nr. 3, tiltrådt af udvalget? Det er vedtaget. Jeg foreslår, at lovforslagene går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling, og hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg det som vedtaget. Det er vedtaget.

(S): Tak. Genåbningen af samfundet er nu i fuld gang. Langsomt, men sikkert kan normaliteten igen begynde at indfinde sig i langt de fleste hjørner af samfundet. Det er glædeligt, men det er også en stor lettelse. Det er det for os alle sammen, både de virksomheder, der har været hårdt ramt af nedlukninger, de borgere, som har været bekymret for deres eget eller deres pårørendes helbred, de unge, som ikke har haft et almindeligt ungdomsliv det sidste halvandet år, dem, som har været bekymret for at miste deres job eller bekymret for, om de kunne finde et nyt. Regeringen og Folketinget har sammen udvist stor velvilje til at holde hånden under flest mulige – det synes jeg godt vi i fællesskab kan være stolte af. I takt med genåbningen er det også tid til at se frem mod udfasning af hjælpepakker og kompensationsordninger. Det besluttede et bredt flertal i maj, hvor vi indgik en aftale om en sommer- og erhvervspakke samt udfasning af hjælpepakker. I aftalen blev vi enige om, at der på trods af genåbningen stadig findes nogle grupper, for hvem normaliseringen er længere undervejs. Den gruppe skal vi selvfølgelig holde hånden under og hjælpe, så de ikke står uden forsørgelsesgrundlag, når hjælpepakkerne udfases. Derfor er lovforslaget, som vi skal behandle i dag, også en udmøntning af dele af den rammeaftale, vi indgik i maj. Lovforslaget indeholder to elementer. For det første indfører vi med lovforslaget en lempeligere adgang til dagpengesystemet for selvstændige, som på trods af genåbningen stadig væk er udfordret. Ordningen er målrettet de selvstændige, der ellers har været på en midlertidig kompensationsordning inden for de sidste 3 måneder, inden kompensationsordningen udløber. For dem betyder lovforslaget, at de får mulighed for at indmelde sig i dagpengesystemet uden forudgående a-kassemedlemskab. Derudover gøres det muligt for de selvstændige, som gør brug af dagpengeamnestiordningen, at ophøre midlertidigt i juli, august og september 2021, så de kan få dagpenge uden at skulle lukke deres virksomhed og cvr-nummer. For det andet forlænger vi ordningen med sygedagpenge til personer, som er i øget risiko ved smitte med covid-19. Selv om rigtig mange allerede er vaccineret, vil der stadig være lønmodtagere, som er i øget risiko i forhold For dem er det fortsat vigtigt, at de har en tilstrækkelig grad af økonomisk tryghed, når de fortsat er begrænset i at deltage i genåbningen af samfundet. Det er vigtigt, at vi fortsat er opmærksomme på de områder, som stadig har negative konsekvenser af pandemien. Vi er så tæt på målstregen, og det er vigtigt, at vi får alle med over. Derfor kan vi fra Socialdemokratiets side bakke op om lovforslaget her. Tak for

Sidste år indgik Venstre sammen med regeringen og flere andre partier en bred aftale om en sommer- og erhvervspakke til bl.a. selvstændige. Igen i år har Folketingets partier forhandlet en sommerpakke på plads, og vi er glade for, at vi med dette lovforslag forlænger selvstændiges mulighed for at kunne modtage dagpenge. Vi glæder os i Venstre over, at ordningen inden for Erhvervsministeriets ressort også omfatter en kompensationsordning for bl.a. selvstændige og freelancere. Vi har i Venstre kæmpet hårdt for, at selvstændige også skulle blive husket i kompensationsordningen, og forslaget i dag er en videreførelse af de tiltag, som vi har kæmpet for. Derfor støtter Venstre varmt, at selvstændige, som hidtil ikke har været forsikret i a-kasser, med det her lovforslag får mulighed for også fremadrettet at kunne modtage dagpenge i denne helt ekstraordinære situation. På den baggrund skal jeg meddele, at Venstre støtter lovforslaget. Tak for det. Der er ingen korte bemærkninger. Tak for det. Det her lovforslag er jo en del af genåbningsplanen, som er blevet forhandlet ovre i Erhvervsministeriet. Desværre er det sådan igen og igen, at det så er Beskæftigelsesudvalget og rette en kritik imod, at vi ikke er med til de genåbningsforhandlinger, hvor der bliver lavet lovgivning på beskæftigelsesområdet. Jeg synes, det er lidt ærgerligt, men lad det nu ligge, for vi er jo enige om det, der foregår, og vi snakker også sammen i partierne. Men det her betyder, at selvstændige, der har fået kompensation

deres selvstændige virksomheder. Der er stadig væk nogle, der har lidt problemer med at komme i gang, så hvor mange der vil benytte sig af det, er selvfølgelig svært at sige. Det er også sådan, at de i juli har mulighed for at melde sig ind i dagpengesystemet, selv om de ikke forudgående har det er også en god ting, så de kan blive hjulpet på den måde. Derudover er det også den her forlængelse af den midlertidige ordning, som giver lønmodtagere i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb med smitte med covid-19 ret til sygedagpenge. Ordningen forlænges frem til den 31. august 2021, og det samme gælder for lønmodtagere, der er pårørende til personer i øget risiko. Det træder i kraft den 1. juli 2021. det tror vi på, er derhenne, hvor vi kan begynde at lukke ned for alle hjælpepakker og komme godt i gang på arbejdsmarkedet igen, frem til. Med de lempelser, der er sket her ved den sidste forhandling, er vi på rette spor. Så vi håber selvfølgelig og tror på, at når vi kommer længere hen på efteråret, er vi derhenne, hvor der ikke rigtig er nogen restriktioner igen, og det glæder vi os alle sammen til. Dansk Folkeparti kan støtte forslaget. Kl. 13:11 Formanden (Henrik

for sygedagpenge, er en bærende søjle for arbejdsmarkedet, og det har coronakrisen gjort endnu tydeligere. Der findes jo alligevel enkelte huller, som mennesker risikerer at falde i, men med den her lov kaster vi nogle af de huller til. Selvstændige, som ikke tidligere har været forsikret, får nu helt ekstraordinært mulighed for at blive en del af a-kassesystemet med tilhørende – trods alt – delvis økonomisk tryghed. SF støtter lovforslaget. Så er det fru Samira Nawa, Radikale Venstre. Kl. I går var en næsten helt rørende dag, hvor vi jo alle sammen i større eller mindre omfang kunne smide mundbindet og finde smilene frem igen. Og i daginstitutioner og skoler blev alle de her zoneopdelinger, som man har været vant til, fjernet og brudt op, i hvert fald i mine børns institutioner. Og på den måde går det jo går det jo på rigtig mange områder den helt rigtige vej, også når vi ser på økonomien og på ledigheden. Der er bare nogle grupper, som der stadig væk er behov for vi holder hånden under, og det handler bl.a. om de selvstændige, hvor det her lovforslag jo udmønter en aftale fra maj måned og bl.a. giver lempeligere adgang til dagpenge for selvstændige. Samtidig handler det her lovforslag også om sygedagpenge, og med lovforslaget forlænger vi det for dem, der er i øget risiko for at få et alvorligt sygdomsforløb, hvis de og deres pårørende bliver smittet med covid-19. Radikale Venstre bakker op om lovforslaget. Tak for det. Der er ingen korte bemærkninger. Så er det Victoria Velasquez, Enhedslisten. Tusind tak for det. Det her lovforslag har vi i Enhedslisten set frem til, fordi vi gør noget, som vi synes er rigtig vigtigt, og det er, at vi sikrer flere af de selvstændige, som kommer i klemme, en mulighed for at kunne få et sikkerhedsnet under sig. Hvis det stod til os, burde det her ikke kun være midlertidigt. Det er faktisk en diskrimination, som vi ser der sker af selvstændige – at de, til trods for at de er medlem af a-kasse, faktisk ikke kan blive grebet af sikkerhedsnettet. Og det synes jeg ærlig talt er for dårligt og noget, som vi burde blive meget bedre til at håndtere. Derfor håber jeg også, at de forskellige tiltag, vi har lavet midlertidigt for selvstændige, kan være med til at at lægge nogle trædesten på vejen, sådan at vi rent faktisk kan sørge for at lave nogle tiltag, der hjælper. Når man kigger på undersøgelser over, hvem der har mest gavn af den erhvervspolitik, vi har i Danmark, er det faktisk primært de store virksomheder, til trods for at vi i vores samfund har langt flere små erhvervsdrivende. Og det holder ikke. Men – nu skal jeg heller ikke lyde for bitter – det er godt, at det her kommer til at ske. Vi synes bare, det kunne være rigtig godt, at det kunne blive varigt. Derudover er der noget, der også har været rigtig vigtigt for os i den aftale, som vi har skullet lave, det handler om, at hjælpepakken for dem, som er i øget risiko ved smitte med covid-19, og deres pårørende kommer til at fortsætte. Når man hører nyhederne, kan man hurtigt få det indtryk, at alle i risikogrupperne er blevet vaccineret, og det er jo ikke tilfældet. Og jeg ved, at der også er rigtig mange af mine jævnaldrende, som står til at blive vaccineret til sidst, som er i risiko for at at blive alvorligt syge og risikere at dø, hvis de bliver smittet med covid-19. Derfor har det været rigtig vigtigt for os, at vi selvfølgelig sørger for, at hjælpepakken for dem kommer til at fortsætte, og at vi stadig væk alle sammen sørger for at passe på hinanden. Det er fantastisk, at vi kan begynde at åbne samfundet mere og mere op, men det er vigtigt, at vi ikke glemmer dem, som stadig er i risiko. Tak.

en aftale, som vi i Det Konservative Folkeparti selvfølgelig bakker op om. En udstrakt hånd til de selvstændige er jo i særdeleshed et element af aftalen, som vi hos os har kæmpet indædt for, og derfor er vi særlig glade for den del af aftalen. Vi holder også fast i, at det er en god idé at sørge for korte tidshorisonter for coronarelaterede indsatser lige nu, da stigningen i vacciner og faldet i smittetallet gør, at vi langsomt, men ansvarligt kan se frem imod en normalisering af vores samfund. Vi støtter forslaget.

er enige om, at man kan styrke sikkerhedsnettet for de selvstændige. Jeg undrer mig lidt over, hvorfor vi ikke fik mulighed for at stemme for beslutningsforslaget om at sikre netop det her for de selvstændige, for vi i Enhedslisten havde set frem til at stemme for det.

Victoria Velasquez (EL): Det er så i orden. Så vil jeg spørge, om ordføreren så ikke vil tage budskabet med videre til den relevante ordfører, og så er det måske en invitation til hvad vi så gør nu for at sørge for, at det ikke kun bliver midlertidige, håndholdte løsninger, men at vi faktisk varigt får lavet et samfund, som rent faktisk også styrker trygheden og sikkerheden for de selvstændige. Det er jeg meget enig i. Jo, jeg vil gerne tage det med videre. Og som selvstændigt erhvervsdrivende, der også har lavet opstart et par gange, er jeg nødt til at sige, at det er noget, som der er et meget stort behov for, hvis vi vil blive ved med at være et iværksættersamfund. Tak for det. der er store lovforslag, som, kan man sige, påvirker livet for rigtig mange, og så er der mindre lovforslag. Og det her hører nok til i kategorien af dem, der er mindre. Jeg tror, jeg talte det sammen til omkring 130 mennesker, som man vurderer bliver påvirket af det her. Derfor kan det være rigtig, rigtig vigtigt for dem, som så bliver påvirket af det, og derfor er der nogle fine løsninger heri, som vi sådan set Jeg er også glad ved, hvad der står i lovforslaget, nemlig at det er med betydelig usikkerhed, netop fordi folk, som er vurderet til at være i risikogrupperne af egen læge, har fået tilbudt vaccinerne. var det en af de ting, jeg undrede mig over: Hvor mange vil der være tilbage i gruppen af dem, som stadig væk ikke har fået vaccinen? De ville jo have tilhørt de grupper, som lægerne havde sagt kunne have fået vaccinen. Så der skal man måske tage det op med deres egen praktiserende læge, hvis de ikke har fået den. Men det er så få mennesker, at det giver mening lige at hjælpe dem igennem det sidste stykke vej, så det kan vi godt støtte. Tak til ordføreren. Der er ingen korte bemærkninger. Derfor kan vi nu sige velkommen til beskæftigelsesministeren. Tak for det. Jeg vil gerne starte med at takke for den behandling, lovforslaget har fået her i dag. Som flere er inde på, er samfundet jo i gang med at åbne op, og der er jo endelig udsigt til en meget mere almindelig hverdag for langt de fleste danskere. Alligevel står vi nu også her og skal igen hastebehandle et lovforslag, som skal holde hånden under selvstændige og sårbare grupper. Lovforslaget følger jo, som flere også har været inde på, af rammeaftalen om en sommer- og erhvervspakke samt udfasning af hjælpepakker, som regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier indgik den 19. maj. For imens de fleste kompensationsordninger og hjælpepakker snart udløber, er der desværre fortsat sektorer i samfundet, som har været hårdere ramt af nedlukningen end andre, og som samtidig også ser ind i en langsommere normalisering. Derfor er der behov for en særlig og målrettet indsats for selvstændige, hvis kompensationsordninger udløber frem mod sommeren. Det gælder bl.a. de grupper, som med de gældende regler ikke har ret til dagpenge, men som ikke desto mindre har et forsørgelsesbehov. Der er også fortsat lønmodtagere i risikogruppen, som vil have behov for at kunne blive hjemme fra arbejde, imens genåbningen står på. For selv om langt de fleste i gruppen vil være vaccinerede, kan der f.eks. stadig være personer, som tilgår risikogruppen, eller som af forskellige årsager ikke er vaccineret, selvfølgelig fortsat holde hånden under. Med det lovforslag, vi førstebehandler i dag, indfører vi to initiativer, der giver de selvstændige, som er eller har været på en midlertidig kompensationsordning, mere fleksible muligheder for at få dagpenge. For det første giver vi selvstændige en ekstraordinær mulighed for at melde sig ind i en a-kasse i juli måned 2021 og få ret til dagpenge fra første dag. Det forudsætter dog, at de betaler 1 års medlemskab tilbage i tid og forpligter sig på at betale 1 års medlemskab frem i tid til a-kassen. For det andet får de selvstændige muligheden for helt ekstraordinært at ophøre midlertidigt med drift af deres selvstændige virksomhed i juli, august og september 2021 og opnå ret til dagpenge. Med de to initiativer sikrer vi, at økonomisk trængte selvstændige ikke står helt uden indtægt, når vi udfaser kompensationsordningerne. Derudover forlænger vi med lovforslaget ordningen om ret til sygedagpenge for personer i øget risiko ved smitte med covid-19, som vi alle var med til at indføre i foråret 2020. Ordningen forlænges frem til den 31. august 2021 og omfatter selvfølgelig også fortsat lønmodtagere, der er pårørende til risikogruppen. Jeg er ikke i tvivl om, at vi med de her tiltag skaber større tryghed for selvstændige og den særligt udsatte risikogruppe hen over sommeren, og jeg ser selvfølgelig frem til den videre behandling af lovforslaget. Jeg vil gerne benytte lejligheden til endnu en gang at takke en meget varm tak – det brede flertal af partier i Folketinget, som står bag den aftale, som forslaget er med til at udmønte. Tak for ordet.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 Forhandlingen er åbnet. Hr. Henrik Møller, Socialdemokratiet. Kl. 13:23 (Ordfører) Henrik Møller (S): Heldigvis går det jo rigtig godt med at nedbringe ledigheden i Danmark oven på coronakrisen. Vi har nu nået et niveau, som er genkendeligt, i forhold til det vi havde før coronakrisen, og det synes jeg et eller andet sted man kun kan glæde sig over. Men vi bliver også nødt til at erkende, at gruppen af langtidsledige vokser og antallet af langtidsledige dagpengemodtagere er vokset med mere end 15.500 i perioden fra februar 2020 til marts 2021. Vi ved også, at jo længere tid man er væk fra arbejdsmarkedet, jo længere væk fra arbejdsmarkedet kommer man også. For nogle er det bare sværere at komme tilbage. Det gælder eksempelvis for seniorer og ufaglærte. Derfor indgik et flertal af Folketingets partier den 28. maj det, jeg synes er en god og nødvendig aftale om en række initiativer målrettet langtidsledige under coronakrisen. Samlet set blev det en bred vifte af initiativer, som samlet set løb op i ca. 160 mio. kr. Som en del af den aftale blev vi enige om at målrette nogle indsatser mod ledige, som har rundet 50 Jeg synes personligt ikke, at det der med over 50 år lyder så voldsomt, men det er jo så forskelligt. Men det er særlig i den målgruppe, at flere skubbes uden for arbejdsmarkedet, og det er på trods af, at der typisk er tale om mennesker, som besidder rigtig meget erfaring, og som fortsat har mange gode år tilbage på arbejdsmarkedet. Et af initiativerne handler om et særligt løntilskud til langtidsledige seniorer. Det er også den del af aftalen, som vi skal lovbehandle i dag. Med aftalen har vi afsat 23,6 mio. kr. til at etablere en ny midlertidig ordning, der skal løbe i 2021 og 2022. Ordningen forhøjer løntilskuddet med 20 kr. i timen til private og offentlige virksomheder, der ansætter langtidsledige, som er fyldt 50 år, i et løntilskudsjob. Det håber og tror vi på er med til at øge virksomhedernes incitament til at ansætte langtidsledige seniorer, så de kommer frem i køen til løntilskudsjob, hvor de både kan opnå nye kompetencer, erfaringer og kontakter på en konkret arbejdsplads. For os er det usigelig vigtigt, at vi får alle med over målstregen. Det er ikke kun til gavn for den enkelte, men også for hele samfundet, for der er ingen gode forklaringer på, hvorfor vi skal lade dygtige og raske borgere se med fra sidelinjen, mens resten af samfundet kommer videre fra coronakrisens greb. Derfor er jeg også rigtig glad for den aftale, vi indgik i slutningen af maj, og jeg glæder mig over, at vi forhåbentlig kan få sat skub i ordningen om et forhøjet løntilskud til langtidsledige seniorer hurtigt, så ledige allerede kan få gavn af det pr. 1. september i år. Derfor kan vi selvfølgelig fra Socialdemokratiets side bakke op om lovforslaget. Tak til ordføreren. Der er ingen korte bemærkninger. Så er det hr. Hans Andersen, Venstre. Tak for det. Lovforslaget, som jo er en del af udmøntningen af den aftale om tiltag målrettet langtidsledige under coronakrisen, som Venstre er en del af, har mange gode takter sig. Venstre støtter, at vi kan gøre brug af bl.a. traineeordningen til nyuddannede og samtidig styrke indsatsen mod langtidsledighed med en række initiativer, der skal forbedre mulighederne for at komme tilbage på arbejdsmarkedet via opkvalificering og virksomhedsrettede tiltag, bl.a. virksomhedspraktik. For Venstre har det også været afgørende i den aftale, vi indgik med hinanden, at jobcentrene sammen med private aktører også kan søge de puljer, vi har afsat, så vi gør brug af alle gode kræfter, både a-kasser, jobcentre og private aktører, for at få flest mulige langtidsledige i job hurtigst muligt. Samtidig vil vi også gerne i Venstre have gang i endnu flere af de private løntilskud. Det er jo et af de greb i beskæftigelsespolitikken, der har den absolut største effekt og fører til, at ledige kommer i job. Derfor støtter vi i Venstre op om lovforslaget, som det ligger. Tak.

I forbindelse med en indsats for en aktiv beskæftigelsesindsats har vi jo lige været med til at indgå en aftale om hjælp til langtidsledige. Det er en specielt udsat gruppe, og efter coronakrisen er det jo ikke blevet bedre. Der er nogle, der har gået endnu længere tid som ledige, og derfor er det nødvendigt med flere tiltag for at hjælpe langtidsledige ud på arbejdsmarkedet igen, især dem, der er over 50 år, seniorerne. De har lidt sværere ved det, især når de har været væk fra arbejdsmarkedet. Vi har i dag en løntilskudsordning, hvor arbejdsgiveren kan få tilskud, når de ansætter en ledig senior, og med den aftale her hæver man den ydelse, arbejdsgiveren kan få, med 20 kr. i timen. Det tror vi på vil hjælpe, i forhold til at der er endnu flere seniorer, der kan komme i beskæftigelse. Vi skal jo så også lige huske på, at det ikke skal være en sovepude. Det skal ikke være sådan, at det er det første, som jobcentrene tilbyder arbejdsgiveren.

og også få fodfæste igen, selv om de har været ledige i et stykke tid. Dansk Folkeparti støtter selvfølgelig det her forslag.

Alt tegner til, at det ikke bare går godt med økonomien lige nu, men at det også kommer til at gøre det i den umiddelbare fremtid. Det er jo fantastisk, men der er altså fortsat mange mennesker med et svagere fodfæste på arbejdsmarkedet, og især har langtidsledige seniorer åbenlyst udfordringer. vil man så give 160 mio. kr. til forskellige indsatser mod arbejdsløsheden, og jeg er især glad for, at de regionale uddannelsespuljer bliver fyldt op, så der kan komme gang i opkvalificeringen. Det er jo simpelt hen dokumenteret tydeligt, at især faglærte og ufaglærte har stort udbytte af den indsats. Og mens medarbejderne tager uddannelse, kan der åbnes for at få flere arbejdsløse i gang i de jobåbninger, der så opstår. SF ser store muligheder i at udbygge brugen af jobrotation. Det er godt med gang i økonomien, men det er jo først rigtig godt, når alle er kommet i job, også seniorerne. SF støtter lovforslaget.

Som jeg nævnte i min tale ved foregående lovforslag, er der jo heldigvis rigtig mange ting, der går den rigtige vej, herunder også, når vi ser på økonomien og også på antallet i beskæftigelse. Men når vi ser på langtidsledige, er historien en anden, og særlig når vi ser på gruppen over 50 år, kan vi se, at der er en del langtidsledige. Vi ynder gerne at kalde dem seniorer. Det har jeg også selv gjort, men jeg er også blevet irettesat, for mennesker over 50 år skal man måske ikke kalde seniorer. Det er mennesker, som er friske og klar til at tage deres tørn på arbejdsmarkedet. Men når nu det her lovforslag specifikt går ind og hjælper og giver et løntilskud til langtidsledige over 50 år, er det jo, fordi statistikken viser, at at det netop er dem, der er hårdest ramt, og derfor er vi i Radikale Venstre også glade for at kunne være med i den aftale, som giver den her særlige mulighed for mennesker over 50 år. Det her element er jo en del af en større aftale, som Radikale Venstre er med i, hvor vi også har fokus på unge nyuddannede, som også har behov for at få ordentligt fodfæste på arbejdsmarkedet, og hvor vi jo bl.a. styrker traineeordningen. Så helt generelt kan jeg sige, at Radikale Venstre bakker op om lovforslaget. Tak. ingen korte bemærkninger. Så er det fru Jette Gottlieb, Enhedslisten. Vi står jo med et stort og faktisk lidt ekstraordinært problem med en meget stor pukkel af langtidsledige, som har svært ved at finde arbejde. Det er der især en grund til, nemlig coronanedlukningerne. De gjorde, at det har været betydelig vanskeligere for mere løst ansatte at finde arbejde igennem det sidste halvandet år. selvfølgelig til langtidsledighed. Derfor er en særordning for de 50+-årige, der gør det nemmere for dem at finde et job med løntilskud, rigtig positivt. det positive ved job med løntilskud er, at man i det private får overenskomstmæssig løn. Det er dejligt. Det negative er, at de timer, man arbejder, ikke tæller med til dagpengeoptjening. Det morsomme er, at det forøgede tilskud i de offentlige job med løntilskud bare betyder, at timetallet til løntilskudsjobbet nedsættes men okay, så er der selvfølgelig mulighed for at liste lidt mere rundt på gangene og forsøge at tale sig til et mere ordinært job eller på anden måde bruge tid på egentlig jobsøgning. Så skal man lige huske, at formålet med løntilskuddet er, at der i forløbet indlægges en progression, hvor man især lægger vægt på oplæring og eventuelt genoptræning af faglige, sociale eller sproglige kompetencer, som man enten mangler, eller som man kan genvinde eller genfinde. Det er den vigtige del af det. I øvrigt er der jo også bestemmelser i forbindelse med et job med løntilskud, der sikrer, at det ikke er sådan, at man i den forstand går ind og tager et ordinært job. Der skal være et rimeligt forhold mellem de ordinært ansatte og dem, der bliver ansat i et job med løntilskud. Alt i alt er det en ordning, som vi forsøger os lidt frem med, for vi ved ikke, hvordan det virker, men vi ser frem til at få en vurdering af det, når forløbet er afsluttet ved udgangen af 2022. Så Enhedslisten stemmer for. Kl. 13:36 Formanden (Ordfører) Niels Flemming Hansen (KF): Tak, formand. I Det Konservative Folkeparti tror vi altid på den virksomhedsrettede indsats. Vi har et erhvervsliv, som meget gerne vil bidrage og tage ansvar for vores borgere, som skal tilbage på arbejdsmarkedet, og det er, uanset om det drejer sig om dem tættest på arbejdsmarkedet eller om de medborgere, der er længst fra arbejdsmarkedet. Noget af det, corona førte med sig, var, at ledighedstallet steg, og en stor del af dem, der blev ledige sidste år, er stadig væk ikke i job. Det skal vi tage ansvar for, og vi skal gøre en ekstraordinær indsats, for at de kommer tilbage på arbejdsmarkedet. Det er godt for samfundsøkonomien, det er godt for erhvervslivet, og det er frem for alt godt for dem selv. Der er brancher, der skriger på arbejdskraft, og vi har stadig væk stor brug for de 50+-årige på vores arbejdsmarked. Med modellen her giver vi virksomhederne og arbejdsgiverne et større incitament til at tage ansvar og ansætte folk, som i dag står uden for arbejdsmarkedet. Det skal vi selvfølgelig bakke op om. Vi støtter forslaget. (Ordfører) Lars Boje Mathiesen (NB): Tak for det. Generelt set har jeg det lidt svært med de her løntilskud. en forkert måde at føre beskæftigelsespolitik på. Jeg så hellere, at man sænkede skatten for de erhvervsdrivende og sørgede for, at der kom mere gang i samfundet, således at der blev efterspurgt noget arbejdskraft, i stedet for at man tager folks penge og bagefter fodrer dem med de samme penge. Det synes vi er en forkert vej at gå.

jeg syntes ikke lige, jeg kunne se, hvor mange man forventede det ville gavne, og hvor mange det ville rykke. Måske er det bare mig, der ikke lige har kunnet se det, men jeg syntes ikke, jeg kunne finde det, da jeg ledte efter det. Det vil vi i hvert fald gerne have set på.

Dermed er det beskæftigelsesministeren. sige tak til alle ordførerne for behandlingen af det her lovforslag. Som alle har været inde på, er lovforslaget jo en del af udmøntningen af den aftale, som en lang række partier indgik, målrettet langtidsledige under coronakrisen. Den blev indgået den 28. maj 2021 af regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet. Med lovforslaget indfører vi en ny midlertidig ordning i 2021 og 2022, hvor både private og offentlige virksomheder får et særligt forhøjet løntilskud på 20 kr. ekstra i timen, hvis de ansætter langtidsledige, der er fyldt 50 år. Det ekstra tilskud giver virksomhederne et øget incitament til at ansætte langtidsledige seniorer i løntilskud, og løntilskudsansættelsen kan hjælpe langtidsledige seniorer med at styrke både deres tilknytning til arbejdsmarkedet og deres netværk på en konkret arbejdsplads. Når vi laver en særlig løntilskudsordning for langtidsledige seniorer, er det vigtigt, at vi udmønter ordningen inden for rammerne af EU's statsstøtteregler. Vi har derfor været i kontakt med Europa-Kommissionen, og Kommissionens vurdering er, at der er tale om en generel objektiv ordning, der falder uden for EUF-traktatens statsstøttebegreb. er derfor ikke tale om statsstøtte i EU-retlig forstand. Det er dog vigtigt for mig at understrege, at der er tale om en vurdering og ikke en endelig afgørelse. Det er derfor ikke bindende i forbindelse med en eventuel fremtidig vurdering af Europa-Kommissionen. Vi har under coronakrisen set en stigning i antallet af langtidsledige – en stigning, som alene er sket blandt dagpengemodtagere, og hvor det særlig hårdt har ramt de ufaglærte og seniorerne. I takt med genåbningen af Danmark her i foråret kan vi allerede se, at der er godt gang i arbejdsmarkedet igen, og at ledigheden heldigvis falder kraftigt. Det er bedringer, som vi forventer også vil afspejle sig i tallene for langtidsledighed. Men når det er sagt, er det utrolig vigtigt, at vi får alle med tilbage i enten job eller uddannelse, for vi ved, at det har store konsekvenser for den enkelte, jo længere tid man hænger fast i ledighed. Coronakrisen har påvirket os alle sammen, og den har haft konsekvenser, som vi ikke selv er herrer over. En af de konsekvenser er stigningen i langtidsledighed for gruppen af seniorer. Jeg mener derfor, at det er vigtigt med målrettede tiltag som det lovforslag, vi behandler i dag, så vi kan hjælpe de grupper af langtidsledige, som vi ved kan have sværere end andre ved igen at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Jeg ser frem til den videre behandling af forslaget. Tak for ordet.

der bliver rykket over i varig beskæftigelse med det her; for det synes jeg nemlig ikke at jeg kan se i lovforslaget. Altså, hvad er konsekvenserne af de godt 30 mio. kr., man bruger? Der må være en eller anden konsekvens i forhold til, hvor mange man tror man rykker over i varig beskæftigelse, når vi bruger skattekroner på det – og det synes jeg ikke jeg kunne se. Jeg tror, at det kan være svært at skønne over det præcise antal, men det er klart, at vi jo kan levere et skriftligt svar på det. Og det afhænger jo også fuldstændig af brugen af ordningen. Vi har en forhåbning om, at det her vil være i stand til at hjælpe mange langtidsledige seniorer, som måske kan have brug for en ekstra hånd til at komme ind på arbejdsmarkedet i den her situation, og så derved give virksomheder en ekstra tilskyndelse til i til i hvert fald ikke at frasortere de 55+-årige, hvilket vi jo ved der er en historik for, hvad enten det er lavkonjunktur eller højkonjunktur, men at få dem ind med et ekstra tilskud fra staten i ryggen. Men vi vil meget gerne tilvejebringe et skriftligt svar

er jo, om vi kan komme til at stå i en situation, hvor man så bare frasorterer de 49-årige, fordi virksomhederne kan få tilskud til de 50-årige, men ikke til de 49-årige, og så er det de 49-årige, som så står med aben bagefter. Så jeg kunne jeg godt tænke mig at se lidt på, hvordan man vurderer det samlet set; også om man vurderer, at det har en betydning for f.eks. de 45-50-årige, som så vil blive frasorteret af den her årsag.

andet kan ordføreren have ret. Det, vi jo omvendt bare ved, selv i højkonjunktursituationer, er, at der er en paradoksledighed. Det pegede Seniortænketanken også på, nemlig at der er rigtig mange virksomheder, som på den ene side leder efter arbejdskraft og råber efter arbejdskraft, side samtidig har en tendens til at sortere seniorerne fra i døren eller fravælge dem i jobansøgningspuljen. Og der håber vi i den her situation, som er midlertidig, at det her ekstra løntilskud kan hjælpe.